от разминавания или от някакви необходимости от редакции ще ги изчистим накрая, когато свършим целия текст. Ние сме до § 32 и бяхме в процедура на поискано прегласуване от госпожа Атанасова, която във връзка с него поиска поименна проверка. прегласуване и продължаваме нататък по текстовете. Накрая ще стиковаме разминаванията. Искате процедура? Заповядайте, господин Попов.

се предложи тук преди малко, не е техническа корекция. Това е промяна изобщо на същността на гласувания текст, който, повтарям, се гласува два пъти. Не веднъж, а два пъти. Нещо повече, когато се гласува този текст, първият, който изключва следващия, приет от Вас, Вие изобщо не трябваше да го подлагате на гласуване, най-малкото защото те са взаимно изключващи се. А първият текст вече е гласуван два пъти. Така че дори и накрая, когато Вие предлагате да се изчистят тези технически корекции, този текст и това предложение не следва да влиза в тези технически корекции и да не се подлага трети път за гласуване. Благодаря Продължаваме по текста – така, както е. Каква процедура искате, господин Свиленски? Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Няма никаква възможност за някакви технически, практически или каквито искате корекции да се правят. Този законопроект е гледан в Комисията на две четения. Тук в залата само гласуваме. Какво е това – сега ще си гласуваме, пък накрая ще се върнем? Колко пъти ще гласуваме едни и същи текстове? В Правилника ясно е записано колко пъти се гласува даден текст, и това е два пъти. Който е писал текстовете – Правната комисия, да са мислили, да са гледали. Оттам нататък отговорността е на тези, които са предложили, а след това на тези, които сме гласували. След като е преминало гласуването,

Накрая на Законопроекта, ако имате да кажете нещо, ще кажете.

които вече са гласувани, не се възприема и няма да бъде възприето от тази зала. Защо? Защото текстът, който се опитахте преди малко да прекарате, преди почивката, на гласуване, не е техническа корекция. Това е промяна на текста по същество – променяте изцяло смисъла и ефекта, който той ще има впоследствие. (Ръкопляскания.) Това нещо е недопустимо и не може да се позовавате на никакви актове, на нищо, което да бъде в тази зала възприето от народните представители. Не нарушавайте грубо Правилника, законите и Конституцията на страната. Отменете си това Ваше съобщение и да не се гласува тук в залата, защото по същество промяна на текст не може да има. Това не е техническа корекция. ПРЕДСЕДАТЕЛ предлагам да продължим с § 32, който е в процедура на гласуване,

Господин Гьоков, моля! Режим на прегласуване за § 32. След това ще Ви дам думата за процедура. Моля Ви, аз току-що сядам на пулта. Не отнасяйте към мен какво съм Ви прегласувала или не. Моля Ви,

Моля да я завършим и като я завършим, ще Ви дам думата по начина на водене. Тя няма връзка с § 32.

Моля Ви, ще Ви дам думата след нея. Моля, прегласувайте § 32, който не е подкрепен от Комисията. Не гласуваме трети път. Става дума за § 32, който гласи и няма нищо общо с този въпросен § 2, чл. 11 и така нататък. Става дума за чл. 250, в който се правят изменения: в ал. 1 думите „като използва метода на най-големия остатък“ се заличават и ал. 2 се отменя. Направихме гласуване, получи се резултат, поискахте прегласуване и във връзка с това поименна проверка, и напуснахте залата. Подлагам на прегласуване текста на § 32, неподкрепен от Комисията. Моля Ви, поискахте прегласуване. Не съм Ви дала думата. Седнете, ще Ви допусна прегласуването и караме нататък.

Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Госпожо Дончева, аз смятах, че сте опитен парламентарист, а правите такава каша в момента, че не мога да разбера за какво става въпрос. Първо, се поиска прегласуване. За прегласуването се иска поименна проверка. Поименната проверка свършва, излиза тук председателят на Народното събрание, прави някакви предложения, гласуват се тези предложения набързо, стигаме до някакво спорно предложение, което за трети път трябва да се гласува, изведнъж се иска почивка, излизаме, връщате се Вие и поставяте на прегласуване текста, поискан от… Е, това, какво е сега? Можете ли да ми обясните за какво го направихте това нещо и как ще излезем от тази ситуация в момента?

Моля за тишина в залата. Заповядайте да докладвате следващия параграф.

Изказването ми не е по съществото на този текст, но с оглед измененията, които приехме в чл. 133, ал. 3, т. 5, имам няколко редакционни предложения. Първото е в чл. 257 сега е систематичното място тук,

Има текстове, госпожо Йорданова, изписани на лист 51. (Смях от ГЕРБ-СДС.) На тези текстове на лист 51 не виждам нищо, което да се отнася по чл. 257. Поправете ме, ако правилно не виждам.

първо, поисках процедура по воденето. Нека да обясня. В чл. 133, ал. 3, т. 5 ние приехме изменение във връзка с използването на квалифициран електронен подпис при създаването на подписки при

Заповядайте, госпожо Йорданова. уеднаквяване на… Госпожо Председател, може ли да въведете ред в залата? Искането ми може да бъде отхвърлено, но нека да бъде чуто. (Шум момент. Госпожо Йорданова, ако имате някакви редакционни идеи във връзка с вече гласувани и минали параграфи, дори и да сте съзрели някакви противоречия, които се получават между текстовете, моля Ви да ги оставим за края на заседанието, да си вземете бележки и да се (шум Моля за тишина в залата. Има ли изказвания по § 33 така, както е формулиран? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, много Ви умолявам да се спазва стриктно Правилникът. Тук не е някакъв самодеен клуб, това не е някакъв кръжок на ученици, които са дошли за първи път тук да се учат. Моля, напомняйте на народните представители, че има Правилник, който включително и днес гласувахме и в него пише какъв е редът за промяна на текстове в определени закони, включително и за редакционни поправки. Не може тук в залата да предлагаш цял нов параграф с нови текстове, каквото и да си помисли човек и да направи редакции, които трябва да минат по съответния ред: през комисия, да влязат на първо четене, на второ четене, а не да правим тук някакви самодейности в залата. Моля Ви се, всички са изнервени, влезте си в ролята и спрете тази самодейност. Моля Ви. когато има толерантност помежду ни и здрав разум, нещата се оправят. Разбирам, че няма изказвания по § 33. Моля, режим на гласуване на параграфа.

прекратете гласуването и обявете резултата:

Моля за прегласуване. Имаше колеги, които не успяха да гласуват. Госпожо Председател, внимавайте повече. Моля за прегласуване на параграфа.

Чл. 269а. (1) При техническа възможност във всяка избирателна секция, образувана по реда на чл. 8, ал. 2, се осигурява излъчване онлайн в интернет на преброяването на гласовете чрез инсталирани в секцията камери за видеонаблюдение. (2) Излъчването се извършва в периода от обявяване на гласуването за приключило до съставяне и подписване на протокола на секционната избирателна комисия. (3) Системата за видеонаблюдение се проектира, осъществява и поддържа по начин, който: 1. осигурява публичен достъп на всеки гражданин в реално време до преброяването на гласовете и вписването на данните в протокола на секционната избирателна комисия; 2.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз имам въпрос към вносителите: какво означава „при техническа възможност“, е първото ми питане? И какво означава „осигурява публичен достъп на всички граждани в реално време“? а ако няма възможност, какво се случва? Значи едни граждани ще бъдат дискриминирани и някои от секциите няма да могат да се наблюдават. Другото, което виждам от този текст, е, че се осигурява публичен достъп до всеки гражданин. Това означава, че аз, ако седя вкъщи в хола, мога да наблюдавам секция „Х“ някъде си онлайн? Така ли да разбирам? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Съберете, ако искате всички въпроси, и направете едно изказване. разбира се, че ще отговоря на всичките Ви въпроси. И пак Ви казвам: тази стратегия да бавите времето – ние време имаме, от работа не ни е страх, не се притеснявайте. Сега по въпросите – един по един. Питате ме: какво означава „при техническа възможност“? Сега моля цялата зала да се замисли – какво според Вас означава „при техническа възможност“?

минаха десетки часове, Вие зададохте въпроса: „Какво означава публичен достъп на всеки граждани в реално време?“ Добре дошли в 2021 г. – казва му се интернет публичен достъп в реално време. Затова, ако бяхте се опитали да проникнете в предишните ни отговори, щяхте да разберете, че ние създаваме система, при което там, където е възможно, а това са основно училищата, където вече има такива камери, те се включват и се прекачват към страницата на СИК и Вие, да от Вашия хол, когато това е възможно, се включвате и гледате. Когато това не е възможно, за да мина към следващия Ви въпрос, сме предвидили друга система, която беше предложена от други партии, която ще замести тази невъзможност. Това означава, „когато е възможно“. Госпожо Караянчева, тъй като тук с назидателен тон колегата се опита да Ви обяснява някакви термини – техническа възможност, в дупликата си, намекнете му да си подготви още един отговор: е ли техническа възможност и невъзможност, ако не успее администрацията на президента в новата ЦИК да организира закупуването и инсталирането на цялостната тази изисквана от тях система? Просто, ако няма камерки, ако няма софтуер,

Благодаря, госпожо Председателстващ. Уважаеми колеги! Не знам дали забелязвате в социалните мрежи, че видни наши професори по право вече започват да ни се подиграват.

Искам да ми кажете – оттук нататък много пъти в Закона се среща „ако може“.

е общо задължително правило за поведение за всички безусловно, той е императивен. Законът не може да работи с условности. Абсолютно Абсолютно прав е предходният колега, който каза, че ако следващата ЦИК, която Вие ще назначите, не може да се справи с осигуряване на видеонаблюдение, това техническа невъзможност ли е, или е нарушение на закона? Защото според мен ще бъде нарушение на закона. Оттук нататък, много Ви моля, следете навсякъде в този текст къде пише „ако може“ и „ако не може“, защото това е фарс. че човекът, на който правихте реплика, или поне такава поискахте, е госпожа Караянчева, а не господин Зарков. Нищо, че през цялото време говорихте за господин Зарков, надявам се да влезем все пак в… ако няма видеонаблюдение на всичките над 12 хиляди секции в страната, това ще означава провал на президента и на назначената от него ЦИК. Това ще значи, че има дискриминация на някои български граждани от други. Някой ще прави машинации и някои секции ще остават ненаблюдавани. Защото с тези условности в този набързо, на тъмно, за три дни приет Изборен кодекс може да доведе единствено и само до провал на изборния процес. Но както каза моят колега господин Дилов, може би наистина очаквате провал и касиране на тези избори, за да може да се продължи животът на служебното правителство и то да направи изборите за президент, за да ги спечелите служебно. Има ли други изказвания по текста? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз искам да обърна внимание на т. 2 от ал. 3, ал. 3, че системата за видеонаблюдение се проектира, осъществява и поддържа по начин, по който позволява разчитането на номерата в бюлетината. Аз не знам колко от Вас са били членове на СИК,

събират се масите – защото така се прави –изваждат се всички бюлетини, идват едни хора с едни камери, насочват ги внимателно да се виждат всички номера на бюлетините, всички други хора с телефоните си стоят около хората, членове на СИК, които броят,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Във връзка с това, което колегата каза преди малко по отношение на ал. 3 на този текст, т. 2 – позволява разчитането на номерата в бюлетината. Колеги, при машинно гласуване ние няма да имаме бюлетини. При видеонаблюдението, реално погледнато, няма как това да се случи, да се разчитат номерата в бюлетината. Ако погледнем следващия параграф, който ще се предложи за гласуване, ще видим, че реално ще има отпечатване на протокола от системата, тоест на протокол от машината. Контролните разписки, които досега служеха за отчитане и вписване в протокола, вече няма да служат за това, тоест този текст, който позволява разчитането на номерата в бюлетината, е абсолютно безсмислен.

Уважаема госпожо Председател, уважаема колежке! Да видя дали съм разбрал правилно. Колегите вносители вкарват в Изборния кодекс, че всичко ще бъде само машинно гласуване. Малко по-нататък обаче искат да има видеонаблюдение на бюлетините, които всъщност няма да ги има. Съжалявам, ако не съм разбрал правилно, моля да ми обясните. Благодаря.

Уважаеми колега Танев, това е точно така и видеонаблюдението ще позволява разчитане номерата в бюлетината само там, където имаме секции под 300 човека. Добре, колега. Господин Гаджев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Отново се връщаме на темата за видеонаблюдението и за пореден път взимам думата по нея. Както стана ясно от преждеговорившите, реално от цялото това видеонаблюдение основно ще се снима принтиране, а не броене. Броене ще има само в секции под 300 човека, както се прие преди малко. Но аз имам един въпрос към вносителите и се надявам, господин Зарков – съвсем добронамерено се обръщам към него, да ми обясни и на мен, както обясни преди малко какво е техническа възможност или не: какво има предвид под технически носител с еднократна възможност за запис? Защото аз поне, доколкото имам някаква техническа грамотност, това може би е само CD, защото и на DVD може да презаписваш, и на харддискове, и така нататък, и така и един друг въпрос. Понеже никъде другаде в текста – всичките технически носители за записване и за запаметяване на видеозаписите, никъде го няма това за еднократната възможност за запис. Ако може да ми обясните, какво точно е имал предвид вносителят с еднократна възможност за запис? Предполагам, че да не може да се презаписва на него и това е била някаква логика. Но технически, какво е това устройство, което ще трябва да се използва и което само веднъж ще може да се записва на него? На мен ми е просто любопитно какво би могло да бъде, особено в секциите под 300 човека, защото на другите ще има принтирани резултати от машина. Така че за големите секции цялото видеонаблюдение малко или много се обезсмисли вече. По-скоро махнете частта за еднократна възможност за запис и го синхронизирайте с всички останали текстове, каквито са в редакцията на Комисията. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гаджев, с Вашите колеги, понеже обяснявате как е безсмислено видеонаблюдението по време на броенето, искам само да ми обясните чисто технически как протича гласуването с машината. Влизаме, гласуваме, машината дава отрязък с нашия глас, ние го пускаме в една кутия. Нали така беше? След това сравняваме намереното в кутията с отрязъка. Моля Ви, не разсъждавайте върху следващи параграфи, които още не сме стигнали.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Летифов, съжалявам, че не получих от вносителите какво точно имат предвид под еднократно техническо средство, но според текстовете, които са предложени и които следва да бъдат гледани от „Има такъв народ“ по вносител, не се предвижда броене на отрязъците, а директно се носят отрязъците, както и принтираните резултати в ЦИК.

Един за онлайн, добре. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата: 92 – за, 70 – против, 47 – въздържали се. Предложението не е прието.

Комисията подкрепя текста на вносителите по двата параграфа – единият става съответно § 41, а другият става § 42. Параграф 37, § 38

Благодаря Ви, госпожо Председател. Господин Летифов, обръщам Ви внимание на § 34 по отношение на въпроса, който зададохте преди малко. Параграф 34 дава отговор. Вносителите „Има такъв народ“ са предложили да се заличи в ал. 2 на чл. 271 думите „които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата·контролни разписки“. И сега въпросът Ви е съвсем резонен: след като ще има видеонаблюдение и машинно гласуване и ще има протокол, то няма никой от комисията – нито представителите на партиите, нито наблюдатели, застъпници и така нататък, да има представа дали в момента, когато се отчитат гласовете, тези гласове, които е изкарала машината като контролен талон, са равни на гласовете на гласуващите, защото вносителите заличават от текста да се проверяват контролните разписки с протокола и да бъдат сравнявани. Аз мисля, че това ще доведе до възможности за манипулация, и никой от комисията или представител на партия няма да може да го оспори по никакъв начин. Никой няма да прави такава проверка. Аз мисля, че това не трябва да бъде подкрепено, и апелирам да го отхвърлим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА Благодаря, госпожо Председател. Така е, госпожо Атанасова – тук сте права, позволете и ние да се прикрепим към голямата коалиция, която се получи днес по немски образец. Използвам случая на тази реплика да направя редакционно предложение – числото „5“ да бъде заменено от числото „100“.

Да, да. Така че редакцията трябва да е по решение на ЦИК.

а дали това става от секционната избирателна комисия. Защото в текста Ви досега – чл.

Или възстановяваме ал. 2 и махаме ал. 3, или оставяме ал. 3, но променяме числото 5 на друго число. Има ли други изказвания? Госпожата отзад. Те Ви правят реплики и са Ви заявили реплики. Нали тук всички ще си правите реплики едни на други! То е почти като фитнес, аз разбирам, защото стана тежко от цял ден стоене на столове. Заповядайте, колега. Колеги, аз се присъединявам към становището на Десислава Атанасова, че следва да отпадне т. 2. Ако четем мотивите на вносителите, там е написано следното нещо: „Премахва се изискването потвърдените гласове от машинното гласуване във всяка секционна избирателна комисия да бъдат сравнявани с броя на отпечатаните от системата контролни разписки и да са равни на тях“.

защото хем тези разписки няма да имат значението вече и да са равни на гласовете, хем по решение на Централната избирателна комисия ще може да се извършва контролно преброяване на въпросните разписки, които нямат никакво значение. Другото нещо. Аз имам въпрос и към вносителите. Въз основа на какви мотиви и аргументи Централната избирателна комисия ще взема решение за това контролно преброяване на разписките? Трета реплика? Няма друга. Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, госпожо Дончева. Уважаеми колеги, благодаря за подкрепата. Мисля, че разумни предложения, включително за редакция, се направиха. В този смисъл правя предложение за разделно гласуване на точки 1, 2 и 3 по § 34, защото това ще бъде най-елегантният начин да избегнем объркване и дублиране на гласуване.

Въпросът е следният и го поставям на ръководството на Правната комисия – или в ал. 2 остава старият текст,

тогава трябва да отпадне и т. 3. Няма смисъл от контролно преброяване. То е ясно, че тогава щом се сравнява, трябва да се сравняват на 100%. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА е, когато не се засичат, тогава да се направи контролно преброяване в 5% от секционните избирателни комисии в района. В момента какво се случи? Добави се това засичане през 2020 г. и в същото време не се направи никакво преброяване на контролни разписки в СИК. Вярно е, защото Централната избирателна комисия взе решение след 10,00 ч. – след приключване на изборния ден, определи няколко секции, в които да се извърши това преброяване, и върна, мисля, че и на комисия го обясних, върна секционните избирателни комисии, след като бяха опаковали чувалите и прибрали прибрали разписките, да броят по нощите контролни разписки в тези секции. Така че това не се е правило на всички секции. Това беше настояване и на всички международни организации, наблюдатели, включително на Обществения съвет към ЦИК – да има едно контролно преброяване на 5% от секционните комисии в района, а да не се направи пълно засичане 100 на 100 в секциите, защото това е невъзможно да се случи. Благодаря Ви. да разбирам ли, че има идея първо секционните комисии да броят контролните разписки и да ги сравняват с резултата от машината, а когато е констатирана разлика, ЦИК да може при такава констатирана разлика да прави контролни? ИВА МИТЕВА: Тя, ЦИК, нищо не може да прави. Проблемът е, че и в момента текстът е, че трябва да се засекат контролните разписки с гласа от машината, но законът и в момента не казва какво се случва, ако има различие в тези числа. Тоест ако разписките са по-малки, дали е водещ гласът в машината или обратно. В момента Изборният кодекс не решава този проблем. Затова може би и Централната избирателна комисия е взела това решение на тези избори – да се

Мисля, че това е коректно. Параграф 34 по т. 1 – режим на гласуване, по която нямаше обструкции дотук.

с редакцията на Комисията

прекратете гласуването и обявете резултата: 92 – за,

Вие се изказахте по всичките параграфи и посветихте изказването си само на първия параграф от тях, така е. Моля, госпожо Атанасова – обявихме обсъждането на шестте параграфа, които бяха само преномерирани. Вие се изказахте само по един от тях.

Добре, заповядайте, но да си знаете, че се изказвате по всичко. Благодаря Ви, госпожо Председател. Мисля, че е важно това, което ще кажа, става въпрос за § 37. създаването на нова т. 7 аз намирам проблем. За какво става въпрос? Става въпрос пак за протокола. Смятам, че няма нужда да се впише броят на неизползваните бюлетини поради факта, че ще гласуваме с машини, от една страна…

Режим на гласуване за параграфи 35, 36, 37, 38 и 39, които се преномерират, и са подкрепени от Комисията.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 40, който става § 46, със следния текст: „§ 46. ал. 1 след думите „Централната избирателна комисия“ се добавя „техническия носител от камерата за видеонаблюдение“, а думите „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните

Правя процедурно предложение в § 40 да гласуваме разделно самото изречение.

Тъй като има опасност да не разберем какво е останало от текста, изчакайте една секунда, господин Мирчев. Член 285 в оригиналния си вид гласи: „Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии“ Цвета Караянчева.) Аз чета целия текст. „Председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции, предават на районната избирателна комисия екземплярите от протокола, предназначени за районната избирателна комисия и за Централната избирателна комисия, записващото записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване“ се заменят с „и записващото техническо устройство от машинното гласуване“. Значи, какво придружава тройката? След Централната… „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката с данните“ се заменят с „и записващото техническо устройство от машинното гласуване“. Какво искате да разделим?

думите „записващото техническо устройство от машинното гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване“ се заменят с „и записващото техническо устройство от машинното гласуване“. Тоест да отпадне „видеонаблюдението“, тъй като не приехме текста.

Уважаеми колеги! Аз имам съвсем добронамерен въпрос към колежката, която говори преди малко тук, председателката на Народното събрание. Така оставен, текстът, за който казвате, втората му част, възниква въпросът: за какво записващо устройство става дума? Подразбира се по смисъл, че става въпрос за записващо устройство на машината. Ако не греша, машината няма записващо устройство, а има носител на записваната информация. Това записващо устройство е вътре в машината. Можем да измислим някой, трябва да го вадим. Така че, дайте да уточним терминологията. Не, не, добронамерен съм. Ще стане така, че няма да можем да се оправим технически с тези всички неща, които раждаме тук за три дни. Гласуваме редакционното предложение на госпожа Митева да отпадне фразата става § 46, „техническият носител от камерата за видеонаблюдение“. Моля, режим на гласуване за отпадане на тази част от текста.

Подлагам на гласуване текста на вносителя с тази редакционна поправка, която току-що беше направена.

„Лица, които имат право да присъстват в общинската избирателна комисия Чл. 446а. При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии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

Не виждам. Моля, режим на гласуване

Моля за прегласуване на параграфа.

текста? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Госпожо Председател, искам само една забележка да направя. Много моля, днес е един тежък ден, когато всички дишаме това, което издишваме в маските. По-безсмъртната част от колегите – много моля, маските си слагайте! Някой хора боледуват и не Ви го казвам от лошотия. И на мен не ми се седи тук, но нека да спазваме някакви правила. Минах всички възможни болести, имам проблеми и с гърлото, и едва дишам. Гледам, че като безсмъртни седите, а аз предпочитам да съм жив, отколкото безсмъртен!

Ясно е, че всички политици по предопределение сигурно ще горим в ада – някой повече, някой по-малко. Предлагам Ви, госпожо Председател, да използвате Вашите правомощия и да прекратите заседанието, защото, ако има православни християни в залата, не би трябвало повече да работят. Благодаря Господин Дилов, не мога да го подложа на гласуване, тъй като преди няколко часа гласувахме, че ще работим до изчерпването на точката в дневния ред.

Моля Ви, въпроса сме го гласували преди няколко часа!

Добре, подлагам на гласуване направеното от Любен Дилов предложение за прекратяване на заседанието.

прегласуване!“) Обявявам прегласуване.

Така че коректното е да гласуваме § 48 да стане § 55, но със съдържанието, което гласувахме преди малко за текста на §

режим на гласуване.

Изказвания? Не виждам. Режим на гласуване

РАДОСТИН ВАСИЛЕВ: По § 53 има предложение от народните представители Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов. Комисията го подкрепя, но във връзка с с § 46, трябва да го променим. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 53, който става § 60, и предлага следната редакция: „§ 60. В чл. 444, ал. 1 след думите „Централната избирателна комисия“ се добавя „техническия носител от камерата за видеонаблюдение“,

надявам се, ще уважите желанието на господин Рашидов да си сложите маската. Текстът на § 53, който става § 60, би противоречал в този вид на вече приети текстове.

§ 53, който става § 60, с редакцията на Комисията без току-що приетото отпадане на „техническия носител от камерата за видеонаблюдение“.

Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 55, който става § 62 и предлага следната редакция:

При приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в общинската избирателна комисия може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите,

Предложение на народните представители Корнелия Нинова, Крум Зарков и Филип Попов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 65: „§ 65.

Поискано е прегласуване на § 65. Моля,

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата: за 42, против 90, въздържали се 76. Предложението не е прието. Дайте по групи.

Моля, режим на прегласуване.

Има предложение, направено от Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев: Създава се нов § 60б, както следва: „Отменя се параграф 145 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Изборния кодекс

Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която подкрепя текста на вносителя по § 59 и го преномерира на § 67.

неподкрепено от Комисията. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Манолова, Ангелов и Йончев.

Прегласуване поискаха. Моля, прегласуване на текста на вносителя по § 59, който да стане § 67.

Има предложение на народните представители Надежда Йорданова и Антоанета Цонева: „Параграф 60 от Законопроекта на вносителя да се измени така: „§ 60. В Приложение № 1 към чл. 248 Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители се правят следните изменения: 1. Точки 2.7 – 2.13 се изменят така: така: „2.7. Броят мандати в район „Чужбина“ е равен на средното аритметично на частните, получени при деленето на броя подадени действителни гласове, на националната квота на Хеър

многомандатни избирателни райони с по-малко от 4 мандата, МИР „Чужбина“ и МИР с най-големите остатъци (дробната част от частното по т. 2.5). Първи получава допълнителен мандат МИР, който има по-малко от 4 мандата и е с най-голям остатък, втори получава допълнителен мандат МИР, който има по-малко от 4 мандата със следващия по големина остатък и така нататък до изчерпване на МИР с по-малко от 4 мандата. 2.10. Оставащите мандати се разпределят на МИР „Чужбина“ до достигане на броя по т. 2.7 или до изчерпване на мандатите. 2.11. Ако има останали неразпределени мандати, първи получава допълнителен мандат МИР с най-голям остатък, втори получава допълнителен мандат МИР със следващия по големина остатък остатък и т.н. до изчерпване на мандатите. 2.12. Когато процедурата по т. 2.11 не може да продължи поради наличието на равни остатъци, чийто брой е по-голям от броя на останалите неразпределени мандати, тези мандати се разпределят чрез жребий от ЦИК. Датата и часът на жребия се определят от ЦИК. При тегленето на жребия може да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, наблюдатели и представители на Окончателният брой мандати за всеки МИР е полученият резултат от изчислителната процедура съгласно т. 2.6 – т. 2.12. 2. В т. 4.1 и т. 4.5.1 числото „31“ се заменя с „32“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 60 и предлага да бъде отхвърлен. има ли? Става дума за уредба на район „Чужбина“, за методика на изчисляване. Виждам, че не е прието нищо от предложенията. Има ли смисъл да правим в 9 без 20 на Разпети петък?(Шум и реплики.) Добре. Имате думата за изказвания. Не виждам изказвания. Тогава пристъпваме към гласуване. Господин Василев, пристъпваме към гласуване. Никой никого не може да задължи да се изказва. Първо, подлагам на гласуване предложението на госпожа Надежда Йорданова и Антоанета Цонева за създаване на § 60 с прочетеното Ви съдържание. АТАНАС

е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя на § 60, който не е подкрепен от Комисията. Казано с думи прости, не се създава район „Чужбина“.

Наименование „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Изказвания? Не виждам. Моля, гласуване за наименованието на раздела.

„В § 61 досегашният текст става ал. 1 и се създава нова ал. 2, както следва: (2) На първите избори за народни представители, след влизане в сила на този закон, Централната избирателна комисия определя броя на мандатите за МИР 32 „извън страната“ според броя на гласувалите извън страната на изборите за народни представители, проведени на 04 април 2021 г., като мандатите не могат да бъдат по-малко от 4. Централната избирателна комисия преразглежда мандатите в останалите многомандатни избирателни райони съответно.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 68. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Манолова, Ангелов и Йончев, неподкрепено от Комисията.

Обявявам режим на прегласуване. Нека да се показват групите междувременно.

Благодаря, госпожо Председателстващ. Комисията действително отхвърли този текст в Правната комисия. Надявам се, че залата ще потвърди мнението на Правната комисия! Аз обаче бих искал да обърна внимание – и да го кажем на глас, за какво става дума – става дума за изборите по пощата. Искам да Ви прочета два момента от този § 62, ал. 1: „На първите избори за народни представители след влизането в сила на този закон Централната избирателна комисия, ако е възможно организира съвместно с Министерство на външните работи гласуване по пощата извън страната за избиратели с настоящ адрес в държава, в която се гласува по пощата“. И следващият момент, върху който искам да привлека вниманието на народното представителство – зачитам ал. 4: „При съмнение за сигурността и честността на изборния процес, Централната избирателна комисия прекратяван пощенското гласуване“. С това предложение на вносителите, колеги – предложенията са от госпожа Ива Митева, ако не се лъжа, и група народни представители, те казват, че не вярват, че е възможно да има гласуване по пощата – първо, и, второ, че не вярват, че гласуването по пощата може да бъде честно. Благодаря Ви за вниманието. Други изказвания не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителите, който не е подкрепен от Комисията.

ДОНЧЕВА: Кой прави искане за прегласуване – Надежда Йорданова. Моля, режим на прегласуване.

предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. „В § 63, изречение 2 се заличава и се създават нови изречение 2 и изречение 3, както следва:

Отменете гласуването. Подлагам на гласуване предложението на Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев, неподкрепено от Комисията.

предложението на народните представители Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджитодоров по създаване на чл. 63а.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

граждани, гласували на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и изпраща на органите по чл. 23 извлечения от списъка, отнасящи се до включените в тяхната територия населени места. На база гласувалите избиратели в съответната община, органите по чл. 23 трябва да съставят нови избирателни списъци в срок до 4 юни 2021 г. (2) Избирателните списъци, съставени по реда на ал. 1, се използват и за следващи избори, като към тях се допълват българските граждани, гласували на проведените след 4 април 2021 г. избори, както и гражданите, регистрирани за гласуване. Централната избирателна комисия след всеки избор вписва информацията за гласувалите граждани в регистъра по чл. 59, ал. 1, т. 9 и я изпраща на органите по чл. 23. (3) Гражданите се включват в списъците по постоянния

и приключва преди изборния ден на следващите избори. (5) Всяка общинска и районна администрация обявява на видно място в страницата си в интернет съобщение, че се провежда кампания за регистрация на избиратели, което съдържа възможно най-пълна информация и задължително включва: 1. информация, че граждани, които не са гласували на последните избори и не са се регистрирали, няма да могат да гласуват на предстоящите избори; 2. образец на заявление за регистрация за гласуване, както и компетентният орган, до който трябва да бъде подадено; 3. електронна страница или адрес, посредством които се подават заявления за регистрация за гласуване по електронен път.“

Надявам се българските граждани да продължават да гледат, защото сега е часът на истината. В момента ще стане ясно кой е за мажоритарна избирателна система – такава, каквато я пожелаха над два милиона и половина българи, и кой лицемерничи в тази зала. В тази част на залата, където са БСП и ДПС, са против, „Демократична България“ са против, „Изправи се мутри вън“ – не знам, защото има хора, които са за, „Има такъв народ“ е за. Централната част на залата няколко пъти през годините декларира, че е за, но когато се стигне за гласуване или се изтеглят законите, или не. В Комисията ГЕРБ също гласуваха против това. Сега българските граждани ще видят кой всъщност в този парламент от всички депутати е за мажоритарна избирателна система. Повтарям, това сме от „Има такъв народ“ и „Изправи се мутри вън“ – или поне една голяма част от тях. Благодаря. Обръщам Ви внимание, че прочетох два текста на въпросния параграф, които имат съвършено различна тема. Изказвайте се и по двата. Ще ги подложа на гласуване поотделно, но имайте предвид, че изказването е

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Йорданов, госпожо Василева, Парламентарната група не само че ще подкрепи Вашето предложение за § 63а, но и правя предложение за редакционна промяна думата „редовни“ да се заличи, тоест на първите избори да гласуваме мажоритарно.

Има ли някой в тази зала, който да мисли, че следващите избори ще са редовни, сериозно?! Има ли някой, който мисли, че следващите избори ще са редовни?! Ние най-вероятно – с 99,9%, отиваме на предсрочни избори, затова се правят тези промени. Но на следващите избори би трябвало да гласуваме по мажоритарна избирателна система – и които би трябвало да са редовни. Така че, ако обичате, не се дръжте глупаво – или гласувайте за това предложение, или не.

Господин Главчев, моля Ви, били сте някакъв председател на този парламент.

Разбира се, че сега ще се види истината. Точно това искаме и ние. Ние го искаме от месец ноември 2016 г. когато внесохме първия законопроект за мажоритарни избори. Искахме го и месец май 2017 г., когато внесохме за втори път такъв законопроект. Искахме го и сега, и продължаваме да го искаме. Само че ние не знаем Вие какво искате в крайна сметка – вносителите.

И сега всъщност отново внесохме същия Законопроект. И тъй като услужливо госпожа председателката на заседанието ми подаде думата „шиканиране“, недейте да шиканирате. Наистина редовните избори се отдалечават и кой знае още колко далече ще са във времето. А освен всичко друго, 2019 г., ако не бъркам датата, Вашият лидер каза, че Вие влизате в политиката единствено за да реализирате въпросите си от референдума. Тоест докато ги реализирате, какво излиза – че няма за какво да стоите, ако не ги реализирате? Губите политически смисъл да присъствате защото нищо друго не сме видели от Вас. Ако бяхте излъчили премиер, правителство с програма, тогава щеше да се разбере, че има и нещо друго, заради което сте в политиката. Докажете сега, че имате място в политиката, както е казал Вашият лидер – господин Станислав Трифонов, и подкрепете редакционното предложение, което направи госпожа Десислава Атанасова. Да, да, да. Или нищо не разбирате, или сте една дума за хора, които нищо не разбират по биологични причини. Не може да се направи за един ден...

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Главчев, Вие от 10 години сте за район „Чужбина“, за електронно дистанционно гласуване и за 100% машинно гласуване! Днес всички разбрахме, че не сте за нито едно от тези неща и всичко тук е било популизъм! Има ли други реплики? Господин Главчев, заповядайте за дуплика, ако желаете. Добре, тогава има думата за следващо изказване господин Зарков. Съжалявам, господин Главчев. Господин Главчев, Вие имахте възможност и не си взехте думата. Моля Ви, бъдете на висотата на бившия си пост.

Аз ще бъда съвсем кратък, защото стана въпрос за биология. Но когато природата греши, и биологията е безсилна. (Ръкопляскания от Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Може би няма да е зле, ако спрем с взаимните обиди и надлъгванията и да погледнем това, което ни се предлага наистина. вземам думата по две причини. Първо, правилно отбелязахте – парламентарната група на БСП е привърженик на пропорционалната система и според нас мажоритарната система не е подходяща за България по много причини, които сме обсъждали тук. (Ръкопляскания Първо, да напишете в този закон, че пропорционалната изборна система се прилага до първите редовни избори е нонсенс, защото този закон се прилага и тя е пропорционална изборна система. Тоест дали го има, или няма, пропорционалната изборна система ще се ще се прилага до първите редовни избори. Но друго е по-важно – това е и към ГЕРБ. В последните часове Вие отправихте хиляди обвинения за това, че, видите ли, някой се опитва да саботира изборите, едва ли не да осъществи преврат, за да може някой друг да управлява и така нататък. За един дребен детайл и технически неща ни обяснявахте тук дали е възможно, ако е възможно и в кой закон го пише. Питам Ви сега, когато казвате да падне думата „редовни“, което ще значи, че пропорционалната система няма да се прилага за изборите, които може би са след няколко седмици, това не е ли взривяване на изборната система, тъй като много добре знаете, че това не е възможно да се случи?! И, уважаеми господин колега, няма нужда да Ви цитирам френски закони, за да разбирате, че не е възможно да се случи. Това е надлъгване, надиграване, саботаж, срамота и въобще не Ви прави чест! Надигравайте се някъде другаде и с нещо друго, защото България се намира в политическа криза, която може да бъде решена само с честни избори. И ако Вие се опитвате да задълбаете тази криза, за да покриете проваленото си управление, това просто не е достойно! Тъй като много държите на йерархията, определете кой от Вас е пръв по йерархия – председателят на групата, бившият министър или господин Маноил Манев? (Силен

Господин Зарков, извинявам се, тази система, пропорционалната, с която избираме депутати, е отвратителна. И това не е мое мнение, а мнението на два милиона и половина българи. Ние не сме принудени да избираме между добро и лошо – ние избираме между лошо и по-малко лошо. Според мен по-малкото лошо е да е мажоритарна. Но това не го мисля аз, някакъв политик, мисля го като гражданин. Попитахме всички българи – два милиона и половина от тях казаха: да. Тази теза за мажоритарните избори се подкрепя от два милиона и половина българи. Забравихте ли го? „Трябва да си го татуирам явно“ – цитат от господин Станислав Трифонов, с чиято парламентарна група избрахте председател на Народното събрание и с чиято парламентарна група бламирахте държавата, включително да не може

Уважаеми дами и господа! Градусът на емоциите пак се вдигна твърде много. Искам да отправя реплика към господин Крум Зарков от БСП. Господин Зарков, Вие сте прав – мажоритарни избори сега не може да има обективно, защото няма ново национално преброяване, проведено от НСИ, няма райониране. И ГЕРБ в момента се заиграват с една абсолютно неосъществима на практика идея, опитвайки се да саботират идеята на партия „Има такъв народ“! Думите, които цитира госпожа Десислава Атанасова, които Слави каза преди време, продължават да имат същата тежест. Фактически това, което Вие искате да направите сега, е да ни поставите политически капан! Еми няма да Ви се получи! (Ръкопляскания от ИТН.) Ще цитирам и Главчев. Господин Главчев, при цялото ми уважение към Вас, Вие сте качествен парламентарист, Вие, Вашата група сега шиканирате, а не ние! Благодаря Ви. Господин Добрев, Вие ли сте по-главен, или господин Маноил… Заповядайте, господин Манев. (Реплика

сме в най-светлия християнски празник и затова репликата ми ще бъде съвсем добронамерена. Колега Зарков, ако Вие или някой друг в тази зала, който разсъждава трезво и е нормален човек, смята, че може да се провали този Изборен кодекс, който днес гласуваме, повече и че може да се разруши избирателната система повече от това, което сътворихте досега, въобще не е на този свят! Това, което произведохте дотук с всички онези сложни темички, схеми, въртенета, прегласувания, е върхът на всичко. И на този фон обясненията, че някой тук от нас, които от миналото Събрание говорим за мажоритарната система, прави нещо по-различно от това просто да е последователен, не е истина.

Това, което правите, обаче не е само страх. Това е опит да се правите на политици, когато единственото нещо, което беше целта Ви, е да сте шоумени. Нищо повече, благодаря Ви. Дуплика на господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми дупликиращи, благодаря Ви за дупликите Госпожо Атанасова, Вие ме репликирате с чужди, не Ваши думи, казани от друг човек. Аз не се притеснявам от тях, тъй като моята политическа формация, нашата група и нашият председател винаги са били последователни по този въпрос. Ние считаме, че тази система не е удачна. Другите как си менят мнението и защо си е Ваша работа. Истината обаче е, че Вие си сменяте мнението много пъти и не заблуждавайте залата. Вие внасяхте тези закони, така че да не се приемат.

стана ми интересно – те Ви наричаха популисти, а те бяха стабилна партия. Сега те Ви карат да направите нещо абсолютно популистко, а Вие се изправихте тук и им казахте, че просто не може да стане. Не може да стане и това е истина. И накрая – за господин Манов. Благодаря Ви за добронамереността. Дали този кодекс ще издържи! Признавам, аз също съм притеснен, тъй като този тежък ден, с тези плаващи мнозинства и с този труден доклад, ще прочетем какво се е случило. Вярвам обаче, че ще издържи ще издържи и ще Ви кажа защо. Този кодекс и нашата администрация се оказаха достатъчно издръжливи, за да издържат четиригодишното Ви издевателство върху тях, вярвам, че ще успеят и този път. Моля да не се уморяваме с прекомерни процедури! Има искане за изказване на господин Добрев. Има искане за изказване на Росица Кирова. Има на господин Вежди Рашидов. Има на господин Славов и на господин Найденов. Само на господин Славов и на господин Дилов. Господин Дилов, да не си изпуснете самолета за Египет утре сутринта? На кого първи да дам думата от Вас? На господин Рашидов ли като доайен? Уважаема госпожо Председател, искам да напомня на колегите да намалят малко градусите. 2009 г., ако паметта на някого е къса и не знаете, имаше мажоритарни избори. Аз бях един от мажоритарните, и трябва да Ви кажа защо е страхът на БСП. Победители на мажоритарните избори бяха ГЕРБ, на първо място, и ДПС. Така че няма нищо страшно от мажоритарни. Да, страхът го разбирам, че може би просто едно място ще имате мажоритарно, и то може би на председателя на партията Съжалявам. Но ГЕРБ не се плаши от мажоритарни избори, надявам се, че и ДПС – те са достатъчно силни, предвид техният електорат. Тъй че няма какво да се стресирате от такива избори, и то, ако може сега, нали, така казахме – на тези избори? Реплика – госпожа Капон и господин Йорданов. Благодаря Ви, господин Рашидов, че припомнихте за тези измислени мажоритарни избори, в които всеки избирател имаше два гласа – един за пропорционалната система и един за някаква мажоритарна система. Точно това е, което българските избиратели разбраха, че не трябва да се получава, защото, ако искаме да имаме немската смесена система, тя е абсолютно различна. Така че, мисля, че по-добре е да не го даваме като пример. Това ми беше репликата към Вас.

Това беше някаква извратена система, в която на всичкото отгоре този мажоритарен елемент, какъвто и да е, беше в един тур. Така че, ако обичате, припомнете си, опреснете си паметта, не е толкова трудно.

Бяха си мажоритарни и госпожа Капон е права. Аз бях водач на листа и мажоритарен. Тук е така. Ние обаче, какво казвам – имаме опит в мажоритарните избори и наистина предлагам да гласува ГЕРБ за мажоритарни, и то на тези избори да бъдат. Да започнем отнякъде. А за Вас може би, каквото каже ГЕРБ – всичко това не е така. То и за нас не е така. Госпожо Председател, колеги! Днес наистина е Велики четвъртък и е редно поне в този свят ден българският парламент да не използва похватите на цирка. Защото това, което виждаме в момента да се случва, колеги, ще говоря като юрист. Ако си прочетем текста, който в момента обсъждаме, ще видим, че той е всъщност една фикция. Със или без него, нищо няма да се промени. Аз разбирам, че той има символично значение за колегите от „Има такъв народ“, но напълно подкрепям изказването на уважаемия колега юрист Крум Зарков. Този текст, нито неговото гласуване ще означава нещо, нито неговото негласуване ще означава нещо. Нека да се върнем към смисъла от този дебат и да приключим тази вечер, за да отдадем почит все пак на светлия християнски празник. Благодаря.

Жените с предимство, така разбрах, господин Добрев. Аз Ви благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, ще бъда много кратка в изказването си. В днешния ден, аз като човек, който за първи път е в българския парламент, видях какво означава да се гласува на тъмничко и да се пишат текстове на коляно. Защото това, което гласувахме в Изборния кодекс, колеги, днес, ще ни даде възможност след една седмица да установим, че има текстове, които са минали, но са свързани с отпаднали преди това членове от същия този изборен кодекс, който предложихте за гласуване. Също така, ми е много странно, защо е това истерично бързане и този 12-часов работен ден на всяка цена да се приемат изменения в Изборния кодекс, подготвени не зная кога, но определено не е във времето, когато е трябвало да мислите и да пишете адекватен професионален, експертен, мажоритарен изборен закон. Такъв, за какъвто се говори от шест години, госпожо Председател. Що се отнася до предложението, което правите в момента, по същество имам едно допълнение. Отпадането на пропорционалната избирателна система – да бъде отбелязано, че като отпадне, следва мажоритарна, защото може изведнъж да се окаже, че следва смесена пропорционална, или каквато и да е друга система, не сте го допълнили. Аз поне не го прочетох. Може би е случайно. Иначе аз предлагам на колегите от групата на ГЕРБ-СДС да приемем и да гласуваме текста на вносителите не защото сме популисти, като онези, които говореха за мажоритарно гласуване, а след това се оттеглиха и отдръпнаха, а защото сме последователни и защото смятам, че след като е обещано на българските граждани да има мажоритарна избирателна система, трябва да дадем тази възможност

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Всъщност това е най-важната част на Закона. Ако имаше някакъв смисъл това, което правим днес цял ден, то беше да се приеме този текст, но не във вида, в който са го подготвили колегите и не със следващите редовни парламентарни избори, а още на тези, които предстоят вероятно в началото на юли месец. Всички аргументи, които Вие изтъквате за това, че няма готовност за провеждането на мажоритарни избори през юли месец, издишат. Защото, ако си спомняте, може да проверите в интернет, 2016 г. сценаристите от „Шоуто на Слави“ и други Ваши колеги, с едни големи папки пристигнахте в Партийния дом и поискахте Народното събрание да въведе мажоритарна система за гласуване. Така ли беше, колеги? и реплики.) Какво се случи тогава? ГЕРБ ги внесе и подкрепи тези предложения, но не ни стигна времето, всъщност не ни стигнаха гласовете, за да ги приемем. Сега имаме мнозинство. ГЕРБ и „Има такъв народ“ може да приеме тези промени. Аргументът, че не са разделени районите, също е невалиден. Ще Ви припомня 2016 г. Вие ги разделихте, всъщност не Вие, Мишо Константинов и негови колеги по Ваше задание разделиха България на райони. Тези райони ги има. Аз, като избран от район Хасково, многомандатен засега, съм проверил мандатите в Хасково и ще Ви кажа точно по улици как сте ги разделили. Тоест разделението Вие го имате по улици. Знае се всяка улица в кой едномандатен избирателен район ще бъде. Аргументът, че били минали четири – пет години оттогава, защото едва ли не това деление се прави от 2016 г., а сега сме 2021 г. и оттогава били умрели хора, пък други хора били отишли в чужбина – това чух при гласуването на нашия законопроект от госпожа Митева, е абсолютно невалиден, защото да, умрели са хора, обаче колкото са умрели на ул. „Липа“, толкова са умрели и на ул. „Черешка“ средно. И не само това, колкото са емигрирали от единия район, толкова са емигрирали средно и от другия район в България. Тоест Вие делението го имате, делението Ви е готово, делението Ви е на страницата на „Шоуто на Слави“. Има ли нужда? Ето, тук има компютър, ако някой не вярва, може да влезе в страницата на „Шоуто на Слави“ и да видите районното деление. Ние сме готови още на 11 или на 18 юли да гласуваме на мажоритарни избори. Тоест аз Ви предлагам, да приемете предложението на госпожа Десислава Атанасова за отпадане на думичките „редовни парламентарни избори“ и още през юли месец, ако сте искрени към своите избиратели, ако наистина искате да се съобразите, всъщност да направите така, че Народното събрание да се съобрази с волята на референдума и с волята на българския народ, ето сега е моментът да го покажете. Всичко друго означава бягане от отговорност. Този текст, който Вие сте внесли във вида, в който сте го внесли, означава, че може би ще се случат мажоритарни избори, но някой друг път. Благодаря

Не, не беше Мишо Константинов, защото той отказа. Той си е Ваш човек, така че вървете си говорете с него. Истината е, че отказа. Аз ходих да говоря с него в „Информационно обслужване“ и той ни излъга, че ще помогне и нищо не направи. Въобще една буква няма от районирането и една цифра. Използвахме математици – да. Но това е информация отпреди четири години. Още тогава, когато го внасяхме, ако бяхте тръгнали да го правите този закон, пак щяхте да проверите избирателните райони и да ги прецизирате. Пет години по-късно не знам колко хора са емигрирали благодарение на Вашето управление. Не знам, никой не знае. Никой не знае къде живеят. Никой не знае в България по райони какво е останало, които са обезлюдени, в кои има повече хора. За целта, за да не си говорим глупости, за да имаме точната информация – трябва да имаме преброяване и това е ясно за всеки нормален човек. Оттам нататък, ако искате, продължете да приказвате, както си искате. След малко ще има гласуване. Или ще подкрепите текста, така че днешното Народно събрание да започне да работи за мажоритарните избори в два тура, или няма да го направите. Толкоз. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Очевидно от известно време обсъждаме нещо, което няма да се случи, и мисля, че всички са наясно с това. Явно предизборната кампания в момента върви в пленарната зала, не е започнала още, да знаете. Затова по-добре не водете предизборната кампания тук. Да се обсъжда: „Редовно ли биете баба си? Отговорете с „да“ или „не“, е безсмислица.“ Произвеждате този дебат в момента, сякаш има само две избирателни системи. Моля Ви, не го правете – безсмислено е. Това, което се случва тази вечер, вече вечер, е разговор кой е по-мажоритарен в България. Господин Йорданов знае моето мнение и аз се изказвам не защото съм на едното или на другото мнение, но тази вечер се занимавате със спасяване на някаква квази криза. Няма да можете да я решите. Когато миналата година бяхте в криза, Вашият лидер, който в момента сигурно е по къси гащи, предложи нова Конституция и рестарт на държавата, защото знаеше, че няма да се случи. Липсва Ви един виден юрист, не го виждам в залата, за да Ви напише набързичко нова Конституция. Правите нещо подобно. Моля Ви, спрете. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Добрев, гледам Ви, слушам Ви, вече искрено се забавлявам на еквилибристиките и гимнастиките, които Вие от ГЕРБ и от „Има такъв народ“ правите днес тук в последните минути. Защото Вие, господин Добрев, това, което предлагате, много добре знаете, че няма как да се случи тук, сега и в момента, просто законът е съвсем различен в момента, който вече го гледаме цял ден – само поправките в него. Какво се случва всъщност и какво виждат зрителите днес цял ден и в последните минути? Едните – от „Има такъв народ“, искат, ама уж не могат. Другите – от ГЕРБ, искаха, ама не можеха.

какво правите тук и залъгвате целия български народ в момента. Нашата е лесна – ние сме си казали, и сме последователни и принципни в позицията си. Този дебат сме го водили много пъти. Знаете нашите позиции, знаете защо го правим. Така че благодаря Ви. Спрете с тези еквилибристики просто. Ще започна отзад напред. Господин Попов, единствената ми реплика към Вас е, че аз разбирам Вашата позиция – тя е ясна. Господин Крум Зарков дойде тук от тази трибуна и каза: „Ние от БСП не искаме в България да има мажоритарна избирателна система, защото смятаме, че тя не е подходяща за България.“ Това е позиция ясно изразена, поздравявам Ви – Вие поне не шикалкавите. Господин Йорданов, Вашето е шикалкавене. Вие отново повтаряте как ама да, ама едни математици били правили едно разпределение, ама то било преди четири години, ма пак Ви повтарям, не се знаело на коя улица колко хора са емигрирали и на коя улица колко хора са починали. Всъщност няма нужда от ново преброяване, за да се приеме мажоритарната система, която Вие предложихте още през 2016 г. И ще Ви припомня, за да се чуе ясно – на Вашия референдум гласуваха три милиона души, около три милиона души, така ли беше? половина милиона. два милиона или повече от два милиона казаха, че искат мажоритарна система. И Вие тогава станахте героите на референдума и казахте: „Ето, българският народ иска мажоритарна система, а тези лоши депутати в парламента не я приемат.“ И мъчихте се 3 – 4 години, правихте си кампания единствено, казаха Ви го тук колегите, единствено върху темата с референдума и с мажоритарното гласуване си правехте кампания. Влязохте в парламента като втора политическа сила с огромен брой депутати, с огромен наистина брой депутати. И от първия ден, в който влязохте в парламента, започнахте да шикалкавите и да се чудите как тази работа да не стане. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Не Ви правя бележка, просто да се ехидничи на тема Разпети петък е може би e обида за някои чувства на някои хора – религиозни. Иначе, ще бъда много кратък, колеги. В тази зала всъщност, аз нарочно исках пръв да се изкажа, защото може да сбъркам, извинявам се предварително, ако някой се почувства засегнат, но едва ли има друг представител на политическа формация, който по-отдавна да е заявил твърдо отношение за това, че България трябва да има избори – мажоритарни, в два тура. Това е програмата на Движение „Гергьовден“ от 1996 г. Тя предвижда конституционна промяна, предвижда Горна камара или разширени функции на Конституционния съд, предвижда индивидуална жалба до Конституционния съд, защото това е цялостна промяна на държавното устройство, което водят мажоритарните избори в два тура. Повярвайте, ако се замислите, ако проследите какво би се случило примерно, ако един мажоритарно избран депутат в два тура изведнъж стане министър, ще разберете, че трябва да има клапи, които да спрат парламентарна криза, до която може това да доведе. Но това е един сериозен разговор, който трябваше да го водим по друго време и най-вече да не го водим в три дни, защото е безумие. Логично е ГЕРБ да Ви подкрепи в момента, защото биха изглеждали смешни, ако не го направят. Логично е Вие да продължите да упорствате, защото сте обещали на хората. И аз сега правя едно съвсем конкретно предложение, което може би ще ни изкара от тази ситуация, която е на леко неудобство. Предложението е в духа и практиката на този закон досега, тоест 63а – пропорционалната изборна система за избори за народни представители по чл. 246 се прилага до произвеждането на първите редовни избори и така нататък, да добавим едно „ако е възможно“. Ние срещнахме „ако е възможно“ на 10 места досега в този закон, да го сложим и тук. И ако не е възможно, иншаллах. Благодаря Ви. Предлагам Ви да преминем вече към гласуване.

Подлагам на гласуване отхвърлянето на текста на вносителя. Параграф 63а, който не е подкрепен от Комисията. Има предложение на народните представители Митева, Василева и Хаджитодоров, което не е подкрепено от Комисията.

Чета чл. 69. Моля Ви, не вдигайте ръце. Чета чл. 69, ал. 1 от Правилника: „Гласуването се извършва по следния ред: т. 1. Предложение за отхвърляне.“ Ако текстът бъде отхвърлен,

Ако искате да продължите да си обсъждате политически кой е по- по- най- за мажоритарна система, можем да продължим дискусията до… и Велика събота. Заповядайте, госпожо Председател. Нали не е важно да си гласуваме на инат, а да гласуваме, защото знаем какво гласуваме. Чета Ви Правилника. Госпожо Председател, тук няма текст на вносител, тъй като ние гласувахме предходния § 63 и преминахме към предложение между първо и второ гласуване на § 63а, тоест ние въобще не сме в хипотезата на предложение за отхвърляне. Трябва да гласуваме предложението между първо и второ четене за създаване на § 63а, и след това на Мая Манолова за § 63а със съвсем друг текст. Искате да ми кажете, че Вие със закаченото на копието предложение за мажоритарната система сте го внесли между първо и второ четене като едно безобидно предложение? ИВА МИТЕВА: Ами оти ручате тия жабета вече 20 години, че не разбирам? (Шум и реплики.)Ами то големи знаци ги направихте. Според мен нормативните актове са, за да съдържат правила, а не за да съдържат политически знаци. И след като употребихме часове наред, дето се вика и във Велика събота влязохме, за какво го правите всичко това? Аз да Ви кажа като един човек, който е бил жертва на мажоритарната система, че като започнете да падате, ще загубите всичките си мажоритарни мандати. Имаше в Канада такъв случай преди няколко години. (Шум и реплики.) Така че какво предлагате да гласуваме? Уважаема госпожо Председател, правилно отбелязахте и се позовахте на Правилника, но в случая беше права госпожа Митева, като Ви коригира. Но аз се връщам отново на Правилника, защото има предложение за редакция и него трябва съгласно Правилника, чл. 69, ал. 1, 1, т. 4, да подложите първо на гласуване, преди изобщо целия текст, с вносители Митева, Василева и Хаджигенов. Това е моята процедура Първо редакцията, но тя е точка четвърта от чл. 69 от Правилника, който Ви чета. А се оказа, че Вие, големите борци за мажоритарната система, нямате дори основно предложение.

Уважаема госпожо Председател! Днес цял ден правя комплименти на господин Вигенин, че беше перфектен във воденето – Вие също бяхте перфектна, допреди малко. Защото целият проект

това предложение е абсолютно в същата категория. Затова, ако ще допуснете това на гласуване, моля да възстановите всички текстове, включително и на моя приятел Борис Цветков, дето всичките му не ги допуснахте и на всички народни представители, защото е несериозно с Преходни и заключителни разпоредби да се променя цяла система, колеги, без това да е разглеждано на първо четене. Нещо повече, подобно предложение, подобен проект за мажоритарна система беше внесен на първо четене от друга група и беше отхвърлен.

и да не подлагам на гласуване законодателни белетристики.

Моля, в режим на гласуване сме по отношение на предложението на Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за чл. 63а. (Силен шум и реплики.) Предложението не е подкрепено от Комисията.

Отменям гласуването – десет минути почивка. Разберете се какво искате да се гласува и кой е по-по-мажоритарен.